Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

Господин Иванов, заповядайте.

Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители,

(ДПС): Господин председател, уважаеми колеги!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

Благодаря за вниманието.